Mødet er åbnet. Medlemmer af Folketinget hr. Rasmus Nordqvist (UFG) og fru Susanne Zimmer (UFG) har meddelt mig, at de ønsker at tage følgende forslag tilbage: Forslag til folketingsbeslutning om styrket indsats mod destruktion og anden bortskaffelse af retur- og overskudsvarer. (Beslutningsforslag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

stemte 8 (DF).] Lovforslaget er vedtaget og vil blive sendt til statsministeren. Det næste punkt på dagsordenen er: 2) 3. behandling af lovforslag nr. L 169: Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

stemte 8 (DF).] Lovforslaget er vedtaget og vil blive sendt til statsministeren.

(Ordfører) Nils Sjøberg (RV): Når jeg tager ordet nu, er det, fordi jeg på det kraftigste vil opfordre alle til at stemme nej til Dansk Folkepartis forslag. Det er grotesk, at Folketinget skal bruge tid på at behandle asylansøgeres adgang til Danmark i en periode, hvor der alligevel ikke kan komme nogen hertil. Det er uhyggeligt, at Dansk Folkeparti også i denne sammenhæng vil slå på flygtninge, mistænke dem og give dem skyld. Derfor vil jeg gerne opfordre til, at vi bruger vores tid på at behandle initiativer, som har betydning i den aktuelle situation og for den krise, som vi står i – vores alle sammens sundhed, vores miljø og vores fællesskabsfølelse, hvor vi skal værne om hinanden og nå resultater i fællesskab. Tak.

undren over for den radikale ordførers indlæg her, for vi er jo i en tid, hvor det gælder om at beskytte den danske befolkning mod den smitterisiko, der er, på alle planer, og det er jo derfor, vi i fællesskab har vedtaget en hel masse initiativer. Der kan det så undre mig, at Det Radikale Venstre er så arge modstandere af, at man sætter ind lige nøjagtig over for asylansøgere, og her mener jeg sætte ind, ved at man i en periode som den her under coronakrisen slet ikke skal modtage asylansøgere i Danmark. jeg forstår De Radikale mener, at vi udviser den rettidige omhu, det er, at beskytte den danske befolkning mod smitterisiko på alle planer? Og det gælder jo også i forhold til asylansøgere, som typisk har været igennem en række af de lande, hvor smitten

ikke er nogen, der kan flyve hertil, og man ikke kan komme over grænsen; det er ganske enkelt ikke muligt at være asylansøger på nuværende tidspunkt. Så derfor mener vi ikke, at det er et rimeligt spørgsmål at bruge Folketingets tid på i den her konkrete situation, som Danmark står i nu. Men jeg vil godt spørge De Radikale: Hvorfor egentlig ikke? Altså, hvis vi kigger rundtomkring i det danske samfund, er der jo rigtig mange ting, vi gør på forskellige planer. eksempelvis ældre, der ikke kan få besøg af deres børn og børnebørn og oldebørn. Der er skolebørn, der i dag ikke kan få deres afsluttende 9.-klasseeksamen. Der er rigtig mange ting, som sker i det danske samfund, som vi gør for at undgå smitte. Hvad er så begrundelsen for, hvorfor vi ikke skulle sige nej til at modtage asylansøgere i sådan en periode, der er så vital for vores land? Kl. 17:13 Fjerde næstformand Det ville have været rimeligt at bruge tid på, som hr. Peter Skaarup nævner, de ældre. Det havde også været rimeligt at diskutere skolebørn, der ikke har mulighed for at komme i skole. Det havde været rimelige sager at diskutere på nuværende tidspunkt. I øjeblikket er vi i en situation, hvor vi ikke har asylansøgere i Danmark. Tak. Tak til hr. Nils Sjøberg. Så har hr. Torsten Gejl fra Alternativet bedt om ordet. jeg synes, det næsten er skandaløst, at vi skal stemme om det her. Jeg synes, at beslutningsforslaget fra DF i sig selv er symbolsk, og der kommer stort set ikke nogen asylansøgere til landet. Og så skal vi bruge vores tid på det nu med fare for at smitte hinanden med corona. Selvfølgelig er det en parlamentarisk ret, som DF har – det er jeg nødt til at anerkende – men jeg vil i hvert fald godt bakke den radikale ordfører op og sige, at det er et dårligt beslutningsforslag, og det er ikke rettidig omhu. Igen kan jeg ikke helt se logikken her. Altså, vi gør en masse ting i vores samfund for at beskytte os mod smitte. Vi siger til vores ældre: I kan ikke få besøg. Måske kan man finde nogle meget nogle meget kreative løsninger, så man kan få besøg på et plejehjem under nogle helt særlige omstændigheder. Vi laver en masse ting i vores samfund for at undgå, at coronaen skal ramme os og ramme de svage grupper. Og så lige netop her er der altså nogle, der mener – når det gælder asylansøgere – at vi godt fortsat kan tage asylansøgere til Danmark. Nu sagde den radikale ordfører før, og det kunne jeg ikke lige svare på, for jeg havde ikke mere taletid der, at der ikke kommer nogen asylansøgere. Men det gør der jo. Der kommer ikke så mange, men der kommer asylansøgere. Derfor er det, vi siger, at det i den her periode da er oplagt at sige: Nej, der vil vi ikke tage nogen asylansøgere, for det er simpelt hen endnu en kilde til at bringe smitte ind i landet, og det ønsker vi ikke. Kl. ordføreren kan tælle ældre i tusinder og tusinder og skolebørn i tusinder og tusinder. Her ved jeg ikke, hvor få hænder der skal til for at tælle asylansøgerne, men det er meget, meget få. Så jeg kan slet ikke forstå, hvorfor vi skal stå her og behandle forslaget. Jeg er glad for, at der ikke er andre partier, der på den måde bruger coronakrisen til noget, jeg opfatter som symbolpolitik. Det er rigtigt, at det er rigtig mange tusinder af skolebørn, som mærker konsekvenser af det her, men det er jo sådan, at langt de fleste af de skolebørn – formentlig alle – i den her tid ikke kommer fra lande, hvor der kan være langt større smitterisiko, end det er tilfældet i Danmark lige nu. Men det er der jo en risiko for at asylansøgere gør uanset antallet. Så i det omfang vi indbringer smitte fra andre lande, og det er jo noget af det, man er allermest nervøs for – og det var man også, da man modtog danskere fra skituristområderne – hvorfor så ikke gøre noget for at stoppe det? Hvad er det, der er så Ordføreren. Kl. 17:16 Torsten Gejl (ALT): Jeg kan garantere for, at de asylansøgere, det handler om her, ikke har været på skitur noget sted. Det er desperate mennesker, og der er til gengæld så utrolig få af dem, at det slet ikke er nødvendigt for os at tage stilling til dem i den her sag. Tak til hr. Torsten Gejl. Så har ordføreren for forslagsstillerne, hr. Peter Skaarup, bedt om ordet. Der var jo lidt modvind her under nogle af de spørgsmål, der blev stillet i dag, men ikke desto mindre mener vi det seriøst i Dansk Folkeparti, når vi har fremsat det er forslag om at suspendere asylansøgeres ret til at søge asyl i Danmark, til at komme ind i Danmark og til at få deres sag behandlet i den her tid. Det har vi jo gjort, fordi vi betragter det som endnu et led i vores indsats mod at undgå smitte i Danmark i forbindelse med coronakrisen, covid-19-smitten. Det er en kæmpe udfordring for os alle sammen, i det omfang, at vi tager imod mennesker fra lande, hvor smitten er højere, end det er tilfældet i Danmark, så er der jo selvfølgelig en risiko for, at man kommer til at se en udbredelse af smitte, uanset antallet af personer. i Dansk Folkeparti synes, det forekommer meget naturligt, at vi også kan tillade os at diskutere det her emne, ligesom vi kan diskutere mange andre emner i forbindelse med coronakrisen. For det er jo sådan, at man kan forestille sig det potentielle, at modtagelsen af asylansøgere i Danmark kan medføre, at man får øget smitte ind i landet; Sverige, der kommer til Danmark, eller folk fra Danmark, der tager til Sverige og kommer tilbage igen, kan medbringe smitte, i og med smitterisikoen må formodes at være højere i Sverige, som det er i øjeblikket, end det er tilfældet i Danmark. Der ønsker vi fra Dansk Folkepartis side at sende et signal om, at man ikke kan få sin asylansøgning behandlet i Danmark, idet vi skønner, at det kan være med til at gøre, at vi ikke får asylansøgere til Danmark i den her periode, hvis vi vedtager noget på Christiansborg, der er meget klart. På den måde vil man også kunne begrænse smitterisikoen her i landet ved ikke at modtage borgere fra lande, eller borgere, der har været igennem lande, hvor der er højere smitteniveau, end det er tilfældet i Danmark. Under førstebehandlingen var det sådan, at vi kun kunne regne med støtte fra Nye Borgerlige og Liberal Alliance til forslaget – så tak til de to partier. Men vi håber på, at den smitterisiko, der er, alligevel bliver begrænset på en række andre områder end det tiltag, der ligger i forslaget her om at stoppe antallet af asylansøgere, der kommer til Danmark, vi kan altså ikke få støtte fra andre partier end de to partier i Folketinget. Afslutningsvis vil jeg komme med endnu en opfordring til at tænke om, tænke anderledes og støtte det her forslag, men bliver det ikke tilfældet, har vi i hvert fald haft en god debat om det,

Der er ikke mere at foretage i dette møde. Folketingets næste møde afholdes i morgen, onsdag den 22. april